Kolegice i kolege, da nastavimo s radom. Prvo da vas obavijestim da su se predstavnici klubova dogovorili, imaju sastanak u 19 sati, a u vezi zakona koji se tiču ili su pretpostavka za odlučivanje o pristupanju Europskoj uniji. Drugo, svi su uvjeti ispunjeni, jer ste dobili sve potrebne materijale za za raspravu o točkama dnevnog reda koje smo imali kao one koji nisu imali uvjete, pa ja što se dnevnog reda tiče zaključujem raspravu, utvrđujem da je dnevni red prihvaćen, i prelazimo na rad prema utvrđenom dnevnom redu. članku 223. Poslovnika Hrvatskoga sabora predlažem da se provede objedinjena rasprava o prvih pet točaka dnevnog reda.

po našem Poslovniku koji inače nije dostavljen nikome od novih saborskih zastupnika, što mislim da je loše. …/Upadica se Dakle po našem Poslovniku nakon zatražene stanke u ime kluba dopušta se obrazloženje predstavniku kluba ima 5 minuta na raspolaganju da obrazloži zašto je bila stanka i koji su naši zaključci.

Dakle, gledajte stanka nije data za klub nego za materijale i to sam ja vama objasnio